Poštovani poslanici, nastavljamo sa redosledom narodnih poslanika prema prijavama za reč.Prvi na spisku u drugom delu sednice je gospodin narodni poslanik Srbislav Filipović.Izvolite. Hvala, uvaženi predsedavajući.Gospođo ministar sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, imamo zaista važne tačke dnevnog reda koje mnogo govore o tome kakva je politika Vlade Republike Srbije i njeno opredeljenje, strateško pre svega, i predsednika Republike Aleksandra Vučića.To je vrlo jasno svakome ko prati politiku Srbije od 2012. godine do danas da se Srbija vrlo jasno i vrlo nedvosmisleno kreće ka članstvu u Evropskoj uniji, ali pored tog našeg strateškog cilja da budemo član evropske porodice, naroda u tom formalno-pravnom smislu, mi želimo da razvijamo jednako kvalitetne i jednako dobre odnose sa svim zemljama sveta, posebno, naglašavam, sa onim zemljama koje su prema nama tradicionalno prijateljski nastrojene, kao što su Rusija, Kina i druge zemlje koje su nedvosmisleno u bezbroj navrata podržale Republiku Srbiju što u UN, pa i na drugim forumima gde je podrška Srbiji bila potrebna. Naglašavam, podrška Srbiji pre svega u borbi za očuvanje našeg teritorijalnog integriteta i suvereniteta u odbrani Kosova i Metohije kao sastavnog dela Republike Srbije.Sporazumi o kojima danas govorimo govore, rekao sam, o tome da Srbija želi najbolje odnose sa svima u svetu i to vidimo i kroz Sporazum sa Saveznom Republikom Nemačkom u oblasti odbrane, to vidimo i sa Kraljevinom Maroko. To vidimo i kada je u pitanju ekologija. Znači, u svim aspektima života Vlada Republike Srbije trudi se da učini sve što je u njenoj moći kako bi život građana Srbije bio sigurniji i bezbedniji.Ja hoću da govorim i o tome što se često u ovim opozicionim portalima, kao što su, ne znam, „Direktno“, „Nova“ i ostali, koji su ne samo opozicioni, nego tajkunsko-mafijaško-kriminalni portali, predvođeni i plaćani direktno iz džepa Dragana Đilasa, onim ukradenim novcem, otetim od građana Srbije, gde govore o tome da mladi odlaze iz zemlje, nemaju budućnost u Srbiji, nemaju perspektivu. Mi smo pokazali kao Srpska napredna stranka i kako gledamo prema mladima i kako gledamo prema njihovoj budućnosti time što smo otvorili preko 200 fabrika predvođeni predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i time omogućili mladima da stiču, da dobijaju radna mesta, da zarađuju, da grade svoje porodice.Ali, takođe mislimo i na studente, pa radimo to, sistemski pomažemo. Videli smo da postoji manjak mesta u studentskim domovima i radimo na tome da se ti kapaciteti povećaju, da se poboljšaju uslovi, ali vodimo računa i onoj socijalnoj komponenti, da to ne bude preskupo za naše ljude i vodimo računa, takođe, i o kvalitetu.I, kao što moj kolega uvaženi Uglješa Mrdić rekao, nigde u Evropi sigurno nemate po tim cenama u studentskom domu sobu i ishranu za studente kao što imate u Srbiji. Kada poredite kvalitete i cenu, to je zaista jedna vrhunska usluga i na tome svaka čast Vladi Republike Srbije i predsedniku Aleksandru Vučiću što su u nadljudskim naporima uspeli Srbiju da podignu sa kolena na koja su je bacili kriminalci i tajkuni kao što je Dragan Đilas, Mišković i druga ološ koja je ovom zemljom harala od 2000. do 2012. godine, politikom mržnje, politikom haosa, politikom ucenjivanja građana Srbije da ako oni ne budu na vlasti, propade Srbija.Što su oni bili duže na vlasti Srbija je zapravo tek tada propadala. Srbija je svoj krah, a građani Srbije su se nadali, priznajem i ja, naivno 2000. godine da će nešto u ovoj zemlji da se promeni na bolje. Verovali smo, hajde da dođe do promena, da se promeni vlast zbog naroda, zbog toga sveta koji nam je obećao da će dati i novac i da će Srbiju brzo primiti u svoje članstvo.Od svega toga nije bilo ništa. To su DOS, Demokratska stranka i svi njeni sateliti okupljeni oko nje, a danas Dragan Đilas i ti sledbenici te i takve politike, tajkunsko-mafijaške, kriminalne, su iskoristili tu priliku, tu naivnost, tu dobrotu građana Srbije,

jedino su posle 12 godina oni izašli srećniji iz svega toga i bogatiji, a građani Srbije dovedeni na ivicu propasti i građani Srbije, a i vas, kolege narodni poslanici, građani ove zemlje koji su ostali bez posla u vreme Demokratske stranke, Dragana Đilasa, Borisa Tadića, Jeremića i ostale bagre su sekli prste sebi u štrajkovima, jer godinama nisu plate primali, jer kada dođu ujutru, krenu na posao, srede se, doteraju i kažu – idem da zaradim za užinu detetu, on dođe do fabrike, a na fabrici katanac, lanac. Nema više njegovog radnog mesta i vraća se kući, pogleda suprugu i decu i kaže – pakujemo kofere, idemo odavde. E tako je nastalo to u vreme Demokratske stranke da 50.000 mladih ljudi beži iz ove zemlji, pa smo postali jedan od lidera

prepoznali su šansu, priliku, poslednju priliku da se u ovoj zemlji nešto promeni, da konačno tajkuni izgube vlast u Srbiji, a da građani dobiju svoju državu u svoje ruke, da se tajkunima i kriminalcima oduzme država, jer ni u jednoj zemlji mafija ne vodi državu, samo je u Srbiji mafija bila ta koja je sedela u ministarskim foteljama u predsedničkoj fotelji, samo u Srbiji.Samo su u Srbiji kriminalci tajkuni izdavali naređenja ministrima šta treba da rade, takve zakone treba da donose i u kom pravcu treba zemlja da se kreće. To je jedino bilo moguće ovde. Imali su saradnju i medijsku, potpuno su medijsku scenu držali. Medijski magnat u to vreme Dragan Đilas je sve minute na svim televizijama države. Niste imali nijedan opozicioni mediji. Gde je postojao opozicioni mediji sa nacionalnom frekvencijom? Gde je to mogao glas opozicije da se čuje na nekoj gledanijoj televiziji, gde, voleo bih da mi to neko kaže?Sećamo se radio „Fokusa“, tu je moglo nešto i da se čuje, uz brojno ometanje, uz brojne podmetačine uz upade raznoraznih bandita i ostalih u takve radio stanice koje su pokušavale tu slobodu da povrate građanima Srbije.Onda se oni danas, neću ni da citiram, kolega Bakarac je lepo govorio o svemu tome, koliko oni u tim svojim medijima bezobrazlukom, iživljavanjem nad građanima Srbije, da bi zadovoljili jednog kriminalca, jednu lopužu kakav je Dragan Đilas, se trude da satanizuju ne samo predsednika Republike, imate pravo javne ličnosti i političare da napadate koliko god hoćete, ali se oni trude ne da sruše Aleksandra Vučića politikom, nego da ga sruše tako što će mu udarati na decu, tako što će da mu napadnu sina, tako što će ćerku, pa na kraju, i malog Vukana. Kažu - oni su punoletni. Pa jel Vukan punoletan? I njega sa tri ili četiri godine, i za njega su govorili da je pašče, za Danila da ga treba ubiti. Pozivali su na silovanje Milice.Bolje da ne govorim kada uđete na njihove portale i kada pogledate kako se obraćaju prvoj dami Republike Srbije, gospođi Tamari Vučić, kakve komentare njihovi botovi, naručene komentare pišu o njoj. Pa, kažu – dobro, to piše tamo neko. Pa naravno, taj neko je inspirisan tim tekstom koji objavljujete, konkretno ovaj. To nije ni portal direktno, oni samo zapravo citiraju misli Dragana Đilasa. Oni su prenosnik njegovih misli. Ne treba uopšte da se zovu uopšte portal. To nije portal. Portal bi trebao da vas informiše objektivno, istinito, pa sviđalo se to nekome ili ne. U ovom slučaju imate samo prenosnike misli jednog tajkuna i ispunjavanje njegovih muzičkih želja. Što više i dalje pljunete Aleksandra Vučića i njegovu decu, dobićete više lajkova, dobićete više komentara, dobićete više hvalospeva. Razne organizacije će reći da ste visokoumni, veliki intelektualac, veliki stručnjak za ko zna šta sve.Građani Srbije to znaju, pa to se vidi i po pregledima tih portala, to se vidi po tiražima tih novina koji su počeli da štampaju, koliki je tiraž 1.000, 2.000 primeraka, to je potpuno beznačajan tiraž, ali nije beznačajna misao koja se pojavljuje i ideje koje se podstiču kroz takve portale i kroz takve medije.Kriminalizuje se jedna porodica. Kriminalizuje se svako ko se usudi da kaže istinu o tome da je Dragan Đilas od ove zemlje i od ovog naroda, pre svega, ukrao 619 miliona. Svako ko sme da kaže i da pomene preko 50 računa koji su mu pronađeni u inostranstvu, odmah se proglašava za krezubog, smrdljivog, ružnog, glupog, neobrazovanog, s kupljenom diplomom i ne znam ni ja čime sve.Uđite, pogledajte saopštenja u kojima se govori o tim računima, dokazi gde se iznose, ne samo saopštenja, jer saopštenja su neki politički tekstovi, obraćanja građanima, ali dokazi gde se iznose činjenice, slike tih računa, brojevi tih računa, nema argumenata, ima samo psovki i uvreda.Ni danas, kada budu komentarisali dešavanja i naše nastupe sa ove sednice, neće reći ništa pohvalno o tome kako napreduje vojska, kako unapređujemo stanje u ekologiji. Neće ništa reći o stanju u studentskim domovima da je bolje nego što je bilo, ni onoj socijalnoj komponenti da su naši studentski domovi i ishrana u njima najjeftiniji u Evropi, a kvalitet odličan u skladu sa cenom, o tome neće govoriti, da smo povećali kapacitete, ni to neće govoriti. Reći će – idu 50.000 mladih iz Srbije. Pa, evo, za ovih devet godina bi ispalo da je otišlo pola miliona mladih iz ove zemlje. Koliko oni govore, ova zemlja je maltene prazna za tih 15 ili 20 godina. Ja ne znam da li mi postojimo uopšte u ovoj zemlji ili smo i mi otišli? Verovatno ne postojimo. Jesmo li i mi neka magla?Suština svega je da je Dragan Đilas i ono što on nudi građanima Srbije jedna velika šarena laža, i to opasna, ona otrovna jabuka koju bi neko trebao da zagrize i da nestane ova zemlja, a da bude još više stotina miliona u njegovim džepovima. I da onda jednog dana, kada bi se ponovo promenila vlast u zemlji, to bude kasno da se bilo šta za Srbiju učini.Ne daj Bože kada bi Đilas sa svojim kriminalcima, svojim ubicama i svojim kasapima seo ponovo na čelo Srbije, od ove zemlje ne bi ostalo ništa. Kako je rekao – šest meseci, inače prestaje da se bavi politikom. Pa, taman za šest meseci bi nestala Srbija. Kaže dovoljno im je šest meseci. Sigurno, kakav je stručnjak za krađu, verujem da mu je šest dana dovoljno da postavi temelje i da opljačka sve za nekoliko meseci. Ima planove, ima, ima i kadrove, ali za pljačku, za otimačinu, a neki, kako kaže profesor, njegovi neki ključni kadrovi za taj prevrat, koji bi on priželjkivao, su u zatvoru. je histerija onda još veća na tim portalima, jer šta da rade, glavni komandosi nisu u mogućnosti da izađu na ulicu. Glavni prijatelji njihovi ubice nisu u mogućnosti da izvrše ono što oni hoće, a to jeste likvidacija predsednika Aleksandra Vučića.Dok Vučića.Dok god je Aleksandar Vučić živ, dokle god je te politike koju on vodi i personifikuje, nema povratka na vlast tajkunima i kriminalcima. Nema pljačkanja ove zemlje. Nijedan portal u ovoj zemlji neće uspeti da motiviše nikog i inspiriše ni na kakvo zlo, niti da bilo kog ubicu i tajkuna više ikada dovede u Srbiji na vlast, jer gledali smo kako to izgleda. Pa smo i videli danas, moram jedan o tih njihovih nesrećnih tekstova da prokomentarišem, tj. izjavu najvećeg tajkuna, kriminalca i zlotvora u Srbiji, Dragana Đilasa, koji kaže da maltene na izbore neće da izađe.Da li je neko u Srbiji uopšte očekivao da će on da izađe na izbore? Ja nisam očekivao to. Nisam očekivao da će on izaći na izbore zato što na tim izborima on ne može ništa da uradi. Na tim izborima samo može još veće komplekse da dobije i još veće frustracije nego što su one sad. Bojim se da bi onda bila dilema da li je za zatvor ili za ludnicu. I on svestan toga na izbore neće. I svestan toga preti, pazite, preti otvoreno građanima Srbije ako niste za mene, e ja ću na ulicu, pa ću da divljam na ulici, pa ću opet da palim parlament, pa ćemo opet da gađamo kamenicama policiju, pa ćemo opet da palimo automobile, pa ćemo da razbijamo izloge, pa ćemo da krademo patike, pa ćemo da palimo televiziju, pa ćemo da upadnemo u REM.Čekajte, njima sad evropski parlamentarci ne valjaju? Da li će otići u Brisel? Ja se bojim za ljude u Briselu da li će on tamo da dođe, pa kamenicama tamo nekog da gađa. Da li će i to u svom vrhuncu i napadu tog ludila i histerije i to da učini? Oni kažu da mi nismo za EU iskreno, a oni jesu, pa su protiv stavova evropskih parlamentaraca. Pa neće ni njihove stavove da prihvate. Naravno da neće.Poštovani građani Srbije, uvažene kolege, ne zanima njih ni EU, ni Evropski parlament, ni izborni uslovi, a mnogo su bolji nego oni kad su bili na vlasti. Ne valja im ni taj cenzus od 3%. Pitam – zašto vam to ne valja?Šta fali cenzusu od 3%? Pa, to je prilika da više vas ludaka uđe u parlament, ali nema dovoljno ljudi koji su spremni da za takvo ludilo glasaju, pa vam je 3% mnogo, pa je to onaj san, i to onaj san o beloj lađi, a neće nikada da on zajaše na toj beloj lađi, njegova lađa je otplovila odavno. Odavno mu je otišla i beli konj i bela lađa i neće on više da jaše ni građane Srbije ni bilo koga u ovoj zemlji, niti će više ikada njegovi lepljivi prsti da se dokopaju državne kase, gradske kase, bilo čega.Njemu se najviše sviđa u Beogradu. Tu je komforno, nema potrebe da ide po selima, njemu se gade i Srbija i srpska sela i srpske banje. Znate, nije tu baš sve do kraja uređeno, pa nije fensi sve, baš onako lepo, nema uvek nekih nalickanih kafića, pa šta će on da ide van Beograda, šta će mu izbori u Srbiji na republičkom nivou. On gleda Beograd. Tu je najviše para, tu gde je najviše novca najveći ološ gleda da zgrne, da se što pre opljačka ta gradska kasa koja je od onog minusa od milijardu i 200 miliona jedva sređena. Jedva je sadašnji ministar finansija Siniša Mali uspeo da dovede Beograd u red i gradsku kasu, pa bi opet oni i našli bi oni tu projekte koje bi nam opet ali nema dovoljno ljudi koji hoće za to da glasaju. Nema dovoljno naivnog sveta. Građani Srbije nisu ni naivni, ni glupi, dovoljno su politički zreli, dovoljno politički pismeni i, znate šta, dovoljno znaju da izbroje ono što imaju u novčaniku.Za vreme Dragana Đilasa minimalac 15.000 dinara, danas 300 evra. Za vreme Dragana Đilasa plata ni 300 evra nije bila. Uglavnom je bila po 200, 250 evra. Danas 560, biće i preko 600 sledeće godine. Znaju građani Srbije da broje, znaju građani Srbije sve, građani Srbije sve vide. Ja jedva čekam te sledeće izbore na kojima ćemo da im pokažemo gde im je mesto, da će neki od njih da završe u zatvorima, neki od njih će otići u penziju, neki daleko od politike, ali svakako ostaće daleko od kase i daleko od novca građana Srbije. Živela Srbija. Hvala vam.

svega bih, uvažena ministarka, želeo vama da se zahvalim na velikom zalaganju i požrtvovanosti u obavljanju vaših aktivnosti i čestitam na fantastičnim rezultatima koje postižete u prethodnom periodu i što dajete sve od sebe da naši građani žive u zdravijem, bezbednijem okruženju.Nastavio bih sa svojim govorom.Poštovani građani, u celokupnom procesu reforme naše države, zakona normi, institucija, pred nama je danas set sporazuma koji će doprineti boljoj, sadržajnijoj i kvalitetnijoj saradnji sa predmetnim zemljama, što će svakako za rezultat imati ono čemu stremi opšta politika SNS i ove vlasti, a to je jačanje međunarodnog položaja i ugleda naše zemlje u svetu, jačanjem prijateljstva i saradnje sa svim onima koji cene naše iskrene i prijateljske namere sa osnovnim ciljem, a to je poboljšanje života naših građana.Moje kolege su sasvim iscrpno obrazlagale većinu od ovih sporazuma, tako da neću puno trošiti vremena, ali želeo bih da kažem nešto što prethodnih nedelja i meseci zaokuplja pažnju naše javnosti.Naime, iako sa zemljama koje sa pravom sebe mogu smatrati velikim silama, sa kojima uzgred da kažem imamo sve bolje odnose, naročito na polju finansija i ekonomije, jer smo pouzdan i u svakom slučaju kredibilan partner koji drži datu reč i obećanja i ne menja ih u skladu sa dnevno-političkim interesima, kako su imali manir naši prethodnici, mi smo kao odgovorna vlast svesni da velike, moćne zemlje vrlo često umeju da naprave jasnu distinkciju između ekonomskih, političkih, geostrateških i drugih interesa.To plastično znači da ako jedna velika sila ima određene ekonomske interese za saradnju sa drugom zemljom, to ne mora apsolutno da ima nikakve uzročno-posledične veze sa tim da će ta ista zemlja, po nekom drugom pitanju političkom, imati dijametralan stav. Kao što reče Vinston Čerčil – nema doživotnih prijatelja, već samo interesa i u skladu sa time interesi su shodno tome zvezda vodilja u međunarodnim odnosima.U slučaju Srbije, dolaskom SNS na vlast, jedne patriotske vlasti, u najlepšem i najboljem smislu te reči, koja misli i dela isključivo u interesu sopstvenog naroda, a ne ličnom interesu, koji je najčešće u saglasju sa interesima stranih ambasada, naši strani prijatelji su videli da su dobili partnera sa kojim mogu da ostvaruju određene ekonomske interese i saradnju. Ne smemo smetnuti sa uma da će se truditi na sve

Kao odgovorni ljudi nećemo, kako naš narod kaže, da kukamo nad našom sudbinom, nego ćemo voditi jednu racionalnu politiku sa zadatkom očuvanja bezbednosti i teritorijalnog integriteta, kao primarnim ciljem, i razvoj naše ekonomije, boljeg života svih naših građana, a sekundarnim, ali ništa manje bitnim, ciljem.U svakom slučaju, nećemo se kao neke naše komšije ponositi da idemo po stranim ambasadama po mišljenje i zadatke kako i šta raditi, već ćemo gledati da uvažavajući naše prijatelje iz inostranstva zadržimo sopstveni integritet, sopstveni autoritet i dignitet kako bismo partnerski rešavali sva politička i geopolitička, geostrateška i sva ostala pitanja koja se u datim trenucima učine nerešivim.U skladu sa ovim što sam prethodno naveo, poslednjih nekoliko meseci se daju primetiti određeni pojačani pritisci iz raznih centara moći na našu državu. Podsetiću vas: Ratko Mladić je u Hagu osuđen na doživotnu robiju, presuđeno je Jovici Stanišiću i Franku Simatoviću, setimo se one režirane sednice Saveta bezbednosti UN, podsetiću vas na sramnu, na naučnim osnovama neutemeljenu rezoluciju u Srebrenici koja je brže bolje usvojena u parlamentu bratske nam Crne Gore i one lažne okupirane države Kosovo, tu je frapantni Inckov zakon o negiranju genocida, nametanju Kristijana Šmita za za visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, podizanje tenzija u Crnoj Gori od strane bivšeg režima Mila Đukanovića i na mala vrata uvođenje nacije – Vojvođanin na predstojeće izbore.Ako pored sve ove pritiske sa jednim sportom koji je obeležio značajan deo mog života, to je boks, to vam je isto kao kada u jednom ćošku ringa imate jednog boksera, a u drugom ćošku imate njih 10 koji vas napadaju neprestano, menjajući se jedan za drugim, a vi u tom trenutku trebate da gledate da preživite, da sačuvate živu glavu, a nakon toga da možda zadate neki poen i da se na kraju nadljudskim naporima trudite da pobedite taj meč. To je ona situacija u kojoj se nalazi naša država sa predsednikom na čelu.Veštim manevrima, mudrošću, snalažljivošću, manirom velikih državnika i korišćenjem nadljudskih potencijala ova Vlada sa njim na čelu gleda da odgovori svim izazovima i nađu najbolje rešenje za sve ove pritiske koje sam naveo, a da pri tom iznađu način da građani i društvo ne osećaju suštinsku težinu tih pritisaka, već da osete da se kvalitet života menja malo po malo, ali na bolje iz dana u dan, da vidi i oseti da su mu primanja veća, da putuje novim putevima, da uživa u novim kulturnim sadržajima, da se raduje našim sportskim uspesima, da se leči u novim bolnicama i da veruje i zna da onaj ko sedi na čelu ove države misli i radi isključivo u njegovom interesu.Poštovani interesu.Poštovani građani, ako uzmemo u obzir sve ove moje prethodno iznesene tvrdnje o pritiscima na našu zemlju i kako se ova vlast sa njima nosi, zamislite da u ovako politički kompleksnoj situaciji predstavnici onih koji sada participiraju, odnosno pretenduju da opet dođu na vlast, da se oni nalaze, naravno pretenduju da dođu na vlast isključivo ukoliko ih mi postavimo tamo bez ikakvih izbora, jer time prave alibi za svoje neuspehe, jer ne mogu, verovatno, ni cenzus da pređu, a apriori odbijaju sve uslove koje im ova vlast postavi, postavi, ti uslovi su znatno bolji, ali u najmanju ruku isti onakvi kakve smo mi imali kao vlast 2012. godine na izborima.Zamislite, npr. da je gospodin Đilas premijer ili predsednik ove države i da ode npr. na sastanak sa Angelom Merkel, po kojoj sada vešto birajući politički momenat kada će to uraditi, obasipa je drvljem i kamenjem samo zato što je imala dobru i korektnu saradnju sa predsednikom naše države. Zamislite njega da sedi sa predsednikom Putinom, Si Đinpingom ili drugim velikim državnicima? Verujem da ste i vi uvereni da je to neuverljivo i obeshrabrujuće.Zamislite da u budućoj vlasti neku poziciju dobije npr. gospodin Nenad Čanak i da on odlučuje nešto u korist naše države. Isti onaj koji se sa svojim koalicionim partnerima trudi da uvede ovu izmišljenu naciju „Vojvođanin“, sa njegovim koalicionim partnerima koji na svojim političkim pamfletima i propagandnom materijalu jasno naznačeno govore da je Vojvodina država, odnosno republika. Isti onaj koji je, kako je naveo uvaženi kolega Atlagić, 1991. godine pisao memorandum lordu Karingtonu gde je definisao i tražio da Vojvodina bude nezavisna, neutralna i demilitarizovana država ili što je 2017. godine priznao da je Kosovo nezavisna država i koji se svakim danom diči svojim prijateljstvom sa onima koji bi najradije voleli da Srbija i srpski narod nestane sa političke mape sveta, sa Aljbinom Kurtijem ili gospodinom konvertitom Milom Đukanovićem.Nazvao sam ga „konvertit“ zato što je nedavno 1990. godine u intervjuu NIN dao izjavu, citiram: „da je ponosan na srpsko poreklo i na slavnu istoriju srpskog naroda“, a danas je jedan od osvedočenih i deklarisanih mrzitelja Srbije i SPC, što se ne trudi da sakrije, odnosno to potencira u u svakom smislu.Zamislite npr. da resor spoljnih poslova u budućoj nekoj vladi za koju oni participiraju i pretenduju na nju, dobije npr. Ministarstvo spoljnih poslova, on koji je onako nevešto ili možda vešto i dobro osmišljeno, to ćemo ostaviti istoričarima da presude, postavio pitanje Međunarodnom sudu pravde radi donošenja presude o legalnosti samostalnog proglašenja nezavisnosti „republike

kao argumentom u rešavanju određenih problema, udaranjem, vređanjem, napadima na slabiji pol i srednjovekovnim metodama borbe za dolazak na tako željenu vlast, a koji je svesrdno podržan od strane auto-šovinističke intelektualne elite, koja za program ima jedino poziv na revanšizam, na neposlušnost, na demonstracije, na korišćenje oružja i prolivanje krvi po srpskim ulicama.Ili da gospodin pretenduje na Ministarstvo pravde, gospodin Aleksić, koji je pred tim istim organima pravosnažno osuđen kao klevetnik jer je lažno optužio brata predsednika Republike da se bavi nezakonitim radnjama.Evo, vidimo sve češće da se pojavljuje i gospodin Žarko Korać, profesor, koji se sad pojavio da bi samo osudio nezavisnu komisiju doktora Gideona Drajfa, jednog od najvećih stručnjaka za izučavanje Holokausta, je, zamislite, na naučno utemeljenim činjenicama dokazao da se u Srebrenici nije desio genocid, već strašan zločin koji svako zdravog razuma mora da prizna. Sada taj gospodin Korać nalazi način da dokaže da kredibilitet te komisije nije bio na visokom nivou, da nisu ti ljudi bili stručni, odnosno sve se trudi da na bilo koji način dokaže da ta odluka da Srbi nisu krivi za genocid nije tačna.Naravno, da ne izostavimo gospodina Bojana Pajtića, koji je idejni tvorac deklaracije o ugrožavanju Vojvodine od strane Srbije, jedan od inicijatora pokretanja tog pitanja vojvođanske nacije, koji sada na sve načine, koristeći najprizemniji vokabular, gleda da napadne svakoga iz ove vlasti, iako ga gospodin Saša Radulović apostrofirao direktno sa dokazima, imenom i prezimenom, prozvao da ga je direktno zvao da učestvuje u pljačkaškim privatizacijama..Poštovani građani, da ne nabrajam dalje, verovatno bi trajalo do devet večeras, zamislite se samo da bilo ko od ovih ljudi vodi našu državu u ovako složenoj političkoj situaciji, da brine o našoj ekonomiji, o našoj bezbednosti, da brine o međunarodnom ugledu naše zemlje u svetu. Verujte mi da bi na ovu zemlju bio stavljen katanac u roku od mesec

ali poštovani građani, ovde se radi o egzaktnim i jasno merljivim rezultatima. Nemojte da vam vređaju inteligenciju. Uporedite situaciju onda i sada, plate su onda bile prosečno 320 evra, danas je 560 evra. Uporedite količinu izgrađenih auto-puteva, uporedite koliko smo, evo oni se diče tim jednim mostom, mi smo samo u Beogradu izgradili tri mosta, a u celoj Srbiji preko 500 mostova.Uporedite broj kulturnih ustanova, broj bolnica i sve ostalo što može da se izmori i odgovor će vam biti vrlo jasan. Ne glasa se za nekoga ko vam je simpatičan na bilo koji način, već za nekoga ko ima hrabrost, ima mudrost, ima znanja da obezbedi bolji, lakši i sadržajniji život vama i vašoj porodici.Zato vas, poštovani građani molim, kao zadnju rečenicu, u narednom periodu se molim vas nemojte obazirati na gnusne laži i izmišljotine koje će vam biti plasirane, u narednom periodu od strane onih koji pretenduju da dođu na vlast, isključivo naravno radi lične koristi, koji nemaju apsolutno ništa drugo da vam ponude osim tih laži, već verujte u ono što možete da vidite i osetite po svakodnevnom boljitku vašeg života i vaše porodice. Hvala. Zahvaljujem, gospodinu Ribaću.Reč ima narodni poslanik Boris Bursać. Izvolite. Zahvaljujem.Poštovani predsedavajući, poštovane kolege poslanici, poštovani građani Srbije, poštovana gospođo Vujović sa saradnicom, pred nama se danas nalazi set vrlo bitnih i konstruktivnih predloga zakona, a ja bih se lično osvrnuo upravo na Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Maroko o saradnji u oblasti odbrane.Pre svega, osećam potrebu i dužnost da se zahvalim Kraljevini Maroko na principijelnom stavu o ne priznavanju jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova. Na ovaj način Kraljevina Maroko je pokazala da poštuje suverenitet i teritorijalni integritet Republike Srbije, da je odgovoran i pouzdan partner. Samim tim želja za unapređenjem bilateralnih odnosa između Srbije i Maroka sasvim je opravdana.Dakle, Kraljevina Maroko je iskreni prijatelj Srbije zato što je protiv jednostrano proglašenih rešenja, zato što je protiv separatizma, zato što je protiv ugrožavanja nacionalnog jedinstva Srbije.S toga je razumljivo da postoji jedno jako prijateljstvo između naša dva naroda i da Srbija kao odgovorna država radi na jačanju saradnje sa Marokom u raznim formama i različitim oblastima.Konkretno, danas je na dnevnom redu upravo Sporazum koji je rezultat te odgovorne politike i dobrih i prijateljskih odnosa naših dveju Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Maroko u oblasti odbrane ima jasan cilj, a to je uspostavljanje jednog pravnog osnova za vojnu saradnju između ugovornih strana i njihovih nadležnih organa, pre svega u oblasti odbrambene i bezbednosne politike, vojno-ekonomske i naučno tehničke saradnje, vojnog obrazovanja, obuke i vojne medicine.Da budemo precizniji, ovim Sporazumom saradnja između ugovornih strana može obuhvatati sledeće oblasti – obuka i vojne vežbe, industrija odbrane, logistička podrška, informaciona bezbednost i sajber odbrana, razmena iskustava i stručnosti, vojno zdravstvo, operacija održavanja mira, vojna istorija, arhive, i muzeologija i naravno drugi oblici saradnje o kojima se strane dogovore.Dakle, sklapanje ovakvih sporazuma nije samo preka potreba već i obaveza svih nas, jer cilj opravdava sredstvo, a cilj je bezbednost Srbije i njenih građana.Republika Srbija pomno prati promene u okruženju i prilagođava svoju odbrambenu i bezbednosnu politiku tim promenama, kako bi na najbolji način zaštitila svoje nacionalne i odbrambene interese, a to su, pre svega, očuvanje suverenosti i teritorijalne celovitosti, vojna neutralnost i briga o celokupnom srpskom rodu.Zato ću ja lično, a nadam se i moje kolege, podržati ovaj, kao i ostale predloge, u nadi da će oni biti oslonac u borbi za jaku, modernu i pre svega bezbednu Srbiju. Živela Srbija! Zahvaljujem.Sledeći je narodni poslanik Goran Pekarski. Izvolite. **Goran Pekarski** Hvala predsedavajući.Dame i gospodo narodni poslanici, poštovana gospođo ministar sa saradnicima, neću da dužim i hteo sam samo da podržim ove ove sporazume između Vlade Republike Srbije i vlade Nemačke i Maroka. I ranije smo imali pred nama ovakve sporazume i sve smo ih podržali.Želim kažem da su neki pomislili da će Srbija odlukom o vojnoj neutralnosti izvršiti pucanj sebi u nogu i da će se na taj način naći u samoizolaciji, da se za to opredelila, ili da će se naći u nekoj teškoj izolaciji od strane drugih. Međutim, pokazalo se da Srbija od tog trenutka kada je prigrabila svoju slobodu odlučivanja, da sarađuje mnogo više na svim poljima, a pogotovo na polju bezbednosti. I dobro je da mi razvijamo saradnju sa drugim državama na polju bezbednosti, da razmenjujemo i podatke i informacije i iskustva, jer na taj način podižemo borbenu osposobljenost zemlje za odbranu.Ali, zemlja se ne brani samo razmenom podataka i razmenom iskustva. Zemlja se brani i vojskom. Nama je potrebno odsluženje vojnog roka, redovno odsluženje vojnog roka. Nama je potrebna vojska.Podsetiću, ministar odbrane, Nebojša Stefanović, je rekao svojevremeno da ako želimo da imamo vojsku, moramo da imamo vojnika. Neki su to doživeli sa podsmehom, gde su rekli da je to logično i da to ne treba napominjati. Međutim, nisu shvatili suštinu. Imati vojnika ne znači imati personu koja će biti obučena u uniformu i koja će da maršira i solutira, imati vojnika, srpskog vojnika, znači imati dobro opremljenog i dobro osposobljenog vojnika koji će odgovoriti zahtevima ratišta 21. veka, vojnika koji će biti osposobljen i opremljen da sačuva svoj život, da mu se poveća bezbednost.Kada smo već kod bezbednosti, hteo sam da kažem da je dobra inicijativa i ovo što predsednik Srbije Aleksandar Vučić radi, što oprema vojsku i što je najavio opremanje vojske savremenim borbenim sistemima, složenim borbenim sistemima, sofisticiranim oružjem na polju ratnog vazduhoplovstva, protivvazdušne odbrane i u borbi protiv elektronskog dejstva. Ja bih iskreno voleo da vidim na nebu Srbije Jak-130 kao školsko-borbeni avion, jer to znači da su naši piloti počeli da se obučavaju za letenje na letelicama pete generacije. Voleo bih da vidim i stari Su-25 "Gavran", koji je pandan američkom A-10 "Tanberboltu", onog što nas je zasipao sa osiromašenim uranijumom na Kosovu, voleo bih da vidim i helikoptere M-28 i K-52, voleo bih da vidim Tor M-2, jedini sistem koji u pokretu može da gađa letilice a da i u pokretu štiti svoje jedinice.Što

bih još nešto da dodam, nešto što baš nema direktne veze sa ovim sporazumima o odbrani, ali ima veze i sa odbranom, i sa vojskom, ima veze sa politikom, sa ekonomijom, ima veze sa budućnosti Srbije, a to je dosledna politika koju Srbija i predsednik Aleksandar Vučić vode. To je politika kompromisa.Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je skoro rekao da Srbija želi i hoće da uđe u EU ali da neće raskidati dobre odnose sa Kinom i sa Rusijom. Ponudio je kompromis - da poštuje tuđe interese i traži i bori se za zaštitu interesa Srbije.Politika kompromisa koju predsednik Srbije zadnjih dve-tri godine nudi je politika budućnosti, politika koju neki, nažalost, ne shvataju. Neke evropske zemlje, još uvek ponesene nekom svojom ubeđenošću, možda realno, možda i ne, da su vojno, ekonomski i politički dominantne kompromis odbacuju sada kao način razmišljanja. Ali, definitivno, 21. vek ili bar godine koje dolaze sada, u nekom budućem periodu, će biti obeležene kompromisom, jer tako to mora da bude. Meni je drago da predsednik Srbije forsira tu vrstu politike.Na kraju bih samo pozvao građane Srbije da se svi vakcinišu,

Hvala predsedavajući.Uvažena ministarko sa saradnicom, dame i gospodo poslanici, danas su na dnevnom redu sporazumi koji su izuzetno važni. Naime, to je deo naše spoljne politike, koja je jedna od ciljeva Vlade Republike Srbije.Pre nego što krenem da govorim, govoriću o sporazumima između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o osnivanju i uslovima delatnosti kulturno-informativnih centara, ja zaista moram da se nadovežem na govor svog uvaženog kolege Pekarskog i da kažem, da zamolim, evo, još uvek govorim sa maskom, juče je bilo zaraženo više od pet hiljada ljudi, umrlo je 23, to je mnogo, jedan čovek kad nestane je mnogo a 23 je mnogo, sa tendencijom da se taj broj širi, što nije dobro.Ne mogu da shvatim da Srbija kao zemlja koja je bila na vrhu po vakcinaciji na početku, imali smo četiri vrste vakcina, dobili urgentno, ne mogu četiri vrste vakcina, dobili urgentno, ne mogu da verujem da smo sada zadnji na lestvici u Evropi po vakcinaciji. Švedska je bila najgora, sad je 64-65% vakcinisanih. Zašto mi ne? Mnogo je mala šteta, skoro nikakva, samo imate reakciju ili nemate

umiru mladi ljudi, nije dobro.Ovo sam morala da kažem kao građanin Republike Srbije i žena koja voli ljude. Prosto, struka je struka. Treba da slušamo struku. Svako ima svoj krst, ali mislim da je najnormalnije da primimo vakcinu.Što se spoljne politike tiče, mi smo u poslednjih 10 godina jedna od vrlo respektabilnih zemalja u svetu, zahvaljujući izuzetnoj mudrosti i harizmi, požrtvovanosti i patriotizmu gospodina Vučića, predsednika Republike Srbije.Zahvaljujući njemu dobili smo i te vakcine među prvima u Evropi, pa i na svetu, ali zahvaljujući njemu došlo je masa investicija u Republiku Srbiju. Direktnih stranih investicija ove godine samo … milijardi do sada,

7,5%.Ljudi ulažu. Zašto? Zato što smo stabilna zemlja, zato što smo respektabilna zemlja. Gospodin Vučić je odavno prerastao što se mudrosti i patriotizma tiče, granice svoje zemlje. Mislim da bi mogao da vlada bilo kojom zemljom, ali baš zato, znam da idu izbori, znam da su ljudi postali nervozni, naročito ovi oko Đilasa, njegova klika, za ostale znam da se bave politikom na najbolji mogući način u smislu da prave programe, ali ovi su postali kao osice pa im nije dosta što smo mi sendvičari bezzubi ostali, a ne vidim nijednog bezzubog i sendvičara ovde, a i ti ljudi moraju da žive od nečega. Ovo su vrlo obrazovani i kulturni, divni ljudi koji se bore za zemlju.Šta rade ovi drugi? Napadaju, prozivaju. Zašto su ljudi sendvičari? Pa nisu imali šta da jedu do te 2012. godine. Sve su živo pokrali,

Danas smo zaposlili preko 300.000 ljudi. Kažu – kako? Pa lepo. Pogledajte. Vi ste ugasili 600 fabrika. Sve čega ste se dotakli ste uništili, prah i pepeo. Mi gradimo. Gradimo kovid bolnice, gradimo bolnice. Bili smo nekad zadnji na lestvici što se zdravstvenih usluga tiče, danas smo u prvih 15, ispred pet zemalja EU, ispred Španije, Španije, Italije.Gradimo škole. Renovirali smo 90% škola. Gradimo bolnice, gradimo puteve. Izgradili smo 350 kilometara autoputeva. U izgradnji je još osam autoputeva. Znači, bićemo zemlja sa najvećim procentom autoputeva na svetu. Tako se dovode investitori. Ko će da dođe u neku zabit?Izgradili smo svoj društveni sistem kako treba, radimo na međuljudskim odnosima, radimo na susedima u smislu… Evo, „Mini Šengen“, četiri vrsta sloboda – ljudi, kapital, usluge, roba, povezivanje ekonomsko. Tako se radi. Ne možemo živeti u okruženju ako nismo dobri sa komšijama.Na svakih 50 godina smo ratovali, naravno ne mi Srbi, nego nam je uvek sve nametnuto, uvek vodimo odbrambene ratove.Sad sam se udaljila od teme, jer sam se strašno iznervirala kada sam videla. Po enti put, pošto ću govoriti ovde o kulturnom centru i kulturi, a kultura je način života, iznerviralo me je to, bila sam pogođena zato što je po enti put vređano dostojanstvo jednog čoveka i njegove dece. Dirajte nas, radite šta god hoćete sa nama, govorite šta god poželite, ali nemojte dirati našu decu. To je naše blago, porodica je svetinja. Zašto dirati tuđu decu? Ostavite to jednom zauvek. Ovo je enti put kako govorimo o tome. Ja zaista ne znam kako se koje dete naših nazovi protivnika koalicionih, mislim, nisu ni protivnici, prosto sa drugačijom politikom, potpuno se razlikuju od nas, oni imaju neku svoju ideologiju koja je potpuno tuđa, mi imamo ciljeve, ostvaruje za bolju budućnost građana Republike Srbije, ali nemojte dirati decu. Non-stop pričamo o deci. Šta vam je krivo dete od tri godine? To je skaradno, ljudi, to je nekultura, to je prosto odvratno. Ostavite se toga, dajte pravite planove, idu izbori.Sve smo odradili što ste želeli. Hoćete cenzus 3%? Dobro, vi ste dali, kada je trebalo da mi dođemo na vlast tada ste podigli cenzus sa 3% na 5%. Evo, sad smo mi spustili sa 5% na 3%, sve što tražite dali smo, dajte, ostavite našu decu na miru.Morala sam to da kažem, prosto je izašlo iz mene, zato što mislim da je to skaradno. Eto, skaradno, ne postoji nešto što bi se uporedilo sa izrazom skaradno. Opametite se više.Što se Ruske Federacije tiče, to su naši provereni prijatelji, tradicionalni prijatelji, slavenske duše, šta god poželite imate u Rusiji. Hoćete Mendeljejev sistem, hoćete dijamante, hoćete istoriju, kulturu, tradiciju, hoćete, šta god, književnost, slikarstvo, balet. Divna fascinantna zemlja sa predivnim ljudima.Zato sam se i odlučila, pošto ne bih da pričam pola sata, nego prosto da kažem par reči o tome, na sreću došlo je vreme da se otvori naš kulturni centar u Moskvi, pošto postoji kulturno-naučni centar ruski u Beogradu. Kad poznajete zemlju, kada je upoznate, kada naučite jezik vi ćete je i zavoleti. Tako se jača. Zašto postoje ovi centri? Zato što treba da jača bilateralna politika, zatim da bi se upoznali sa kulturom i tradicijom jednog naroda.Dobro je što će ovakvi centri imati kao svoj sadržaj masu izložbi, da li će to biti umetničke slike, fotografije, šta god. Tu je, takođe, osnivanje klubova, rad sa sunarodnicima. Postoji dosta Rusa koji žive u Republici Srbiji. Biće odeljenja za učenje stranih jezika, naravno ruskog i srpskog. Znači, samo boljitak. jačaju bilateralni odnosi, em se upoznajete sa kulturom i lepotom jedne zemlje, em možete mnogo toga da naučite za vrlo pristojan novac.Što se tiče ovih kulturnih centara, ono što se meni dopalo je i to što će postojati banka podataka, tako da ćete vi klikom na dugme moći da saznate bilo koje informacije što se kulture tiče i tradicije jednog naroda, bilo srpskog ili ruskog, zavisi šta vas interesuje.Takođe, moći će sarađivati država sa lokalnim samoupravama, naravno država sa državom, ali i sa lokalnom samoupravom. Upravo se to desilo pre par godina. Dok sam ja bila na gradskoj opštini Voždovac bilo je promovisanje kulture na opštini Voždovac različitih država, tako da smo ugostili preko 20 država i bilo je jako impresivno. Naravno da je tu bila Narodna Republika Kina, 15 dana je trajala promocija kulture i naroda Narodne Republike Kine, takođe Rusije, ali je bila i Slovačka, Bugarska, Grčka, Izrael. Tako se radi.Ako želimo da stvaramo prijatelje, kao što stvaramo, ako želimo da budemo što bliži sa ljudima, ako želimo da imamo što bolje bilateralne odnose, ako želimo da ljudi shvate koliko smo mi jedan dobar narod, mislim na narode i narodnosti koje žive u Republici Srbiji, svi ljudi iz Republike Srbije. Trebalo bi da se nešto nauči, da se se zna.Svakako, u danu za glasanje ja ću podržati sve ove sporazume.Još jednom molim građane da se vakcinišu, jer ukoliko ne možemo … nama spasa nema, ne nama, nego to će trajati beskonačno.Hvala na pažnji.Živela Srbija! Zahvaljujem.Sledeći je narodni poslanik Miloš Terzić.Izvolite. **Miloš Terzić** Hvala, predsedavajući.Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani građani Srbije, uvažena ministarka, danas na dnevnom radu imamo dva sporazuma iz oblasti odbrane. Jedan između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Maroko i jedan sporazum iz oblasti odbrane između Vlade Republike Srbije i Vlade Savezne Republike Nemačke.Diskusija o sistemu odbrane i sistemu bezbednosti nikada nije suvišna i svakako da će ovi sporazumi o kojima danas diskutujemo doprineti da dođe do uspostavljanja još bolje međudržavne saradnje između zemalja koje su potpisnice sporazuma, dakle između Republike Srbije i između Kraljevine Maroko i Savezne Republike Nemačke iz oblasti odbrane.Srbija realno tek posle 2012. godine kreće da vodi jednu suverenu, slobodnu i nezavisnu politiku suprotnu od izdajničke politike kakvu su vodili pripadnici bivšeg režima, koja je bila oličena kroz političko delovanje Borisa Tadića, Dragana Đilasa i Vuka Jeremića.Želim da istaknem da su ovi sporazumi iz oblasti odbrane zaista važni, ali je još važnije da u narednom periodu radimo ono što smo radili prethodnih godina, a to je da na svakom mestu i uvek prvog štitimo, čuvamo i branimo srpske državne i nacionalne interese i da poštujemo našu vojnu neutralnost.Za našu državu je danas najvažnije da jačamo ekonomiju pre svega, naše odbrambene kapacitete, našu vojsku i da jačamo naš zdravstveni sistem. To je upravo politika koju vodi SNS i predsednik Aleksandar Vučić. Evidentni su, tj. evidentan je napredak u svakoj od tih oblasti pojedinačno i to je ono što građani Srbije vide, dobro čitaju i vrlo dobro razumeju i baš zato pružaju apsolutnu i neprikosnovenu podršku politici koju sprovodi SNS.Srpski odbrambeni SNS.Srpski odbrambeni kapaciteti su danas mnogo veći nego što su bili 2012. godine. Srpski odbrambeni kapaciteti su sistematski uništavani u periodu od 2000. do 2012. godine. Naša vojska gotovo da je bila u potpunosti ponižena i razoružana i to uopšte nije čudno zato što su sistem odbrane tada vodili ljudi kao što su Ponoš, Šutanovac, Boris Tadić. To su ljudi koji su javno govorili da Srbija više nikada u budućnosti neće imati nikakvih bezbednosnih pretnji i bezbednosnih izazova. To su ljudi koji su javno govorili da se Srbija nikad više u budućnosti neće braniti vojno, već isključivo diplomatskim putem.Mogu putem.Mogu samo da zamislim kako su se u tim trenucima osećali pripadnici srpske vojske i njihove starešine kada su slušali sve te nebuloze koje su izgovarali Ponoš, Tadić i Šutanovac. Onda me i ne čudi što se nikada u vreme bivše vlasti bivšeg režima nije ozbiljno diskutovalo i ozbiljno govorilo o zaštiti srpskih državnih i nacionalnih interesa i o poštovanju naše vojne neutralnosti. Nikada se za vreme bivšeg režima nije iskreno govorilo o strategiji nacionalne bezbednosti, nikada se nije govorilo o saradnji sa ODKB-om kao jedan vid uspostavljanja ravnoteže u odnosima između Srbije i svih drugih vojnih saveza, ali naravno uz poštovanje naše vojne neutralnosti i uz očuvanje naše političke samostalnosti i nezavisnosti.Nikada se u vreme bivšeg režima i bivše vlasti nije govorilo o opremanju Vojske Srbije, o nabavci protivvazdušnih odbrambenih sistema, o kupovini novih aviona. Sve to danas posedujemo zahvaljujući ozbiljnoj i odgovornoj politici koju smo vodili u sistemu odbrane i sistemu bezbednosti. Ne da bismo bilo koga ugrozili, ne da bismo bilo koga napali, već da bi naša vojska bila faktor odvraćanja svakome ko u bilo kojem trenutku pomisli da može da ugrozi srpske državne i nacionalne intrese.Nikada se za vreme bivše vlasti nije ozbiljno govorilo o sistemu dobrane zato što se vodila jedna ponižavajuća politika pristupanja Srbije NATO paktu, zato što se na svaki način izbegavalo da se osnaži Vojska Srbije i kao što sam rekao da se uspostavi politika saradnje sa svim vojnim savezima, ali naravno i pre svega uz poštovanje naše političke samostalnosti i nezavisnosti.Kada već govorimo o sistemu odbrane veoma je važno da pomenemo i Strategiju nacionalne bezbednosti. Dakle, jedan državni akt kroz koji je prožeta sva ona dobra politika u oblasti odbrane i bezbednosti koju sprovodi srpska država u prethodnom periodu. Mi po prvi put imamo situaciju da u državnim dokumentima o kulturi pamćenja, da govorimo o obeležavanju događaja iz naše slavne, ali i tragične prošlosti. Mi po prvi put govorimo u jednom takvom dokumentu o razvoju patriotizma, jer je izuzetno važno da bismo jačali sistem odbrane i bezbednosti da imamo patriotski obrazovano stanovništvo, posebno buduće generacije i da oni budu svesni te odgovornosti.Čim tako naše političko delovanje proizvodi negativne reakcije kod ljudi kao što su Dragan Šolak, Dragan Đilas, Bakir Izetbegović, Milanović, Milo Đukanović i slični njima, to znači da smo na dobrom putu i da radimo nešto zaista dobro za srpski narod i za srpsku državu, ali ne samo za naš narod i za našu državu, već i za čitav region, jer će se u nekoj doglednoj budućnosti verovatno i čitav region Balkana suočavati sa bezbednosnim pretnjama i bezbednosnim izazovima, na primer, zbog povratnika sa ratišta iz Sirije, Iraka, Avganistana. Dakle, to nije samo problem Srbije već čitavog regiona, i može biti problem za čitavu Evropu. Mi moramo da predupredimo, eventualno stvaranje potencijalnih terorističkih ćelija, posebno na prostoru

ne mogu da razumem iskreno, u odnosu na sve ono što se događalo prethodne nedelje u Crnoj Gori, na Cetinju, Dragana Đilasa da izjavi u jednom svom intervju da je Srbija ta koja je izvoznik kriza u regionu, da je Srbija ta koja je remetilački faktor u okruženju. Dakle, taj čovek koristi svaku moguću priliku, svaki mogući trenutak da za sve živo optuži svoju državu i srpski narod. Sa druge strane me to ikreno i ne čudi jer se postavlja kao perjanica lažne drugosrbijanske elite i istupa upravo sa takvim stavovima.To su vam poštovani građani, tipični ideološki naslednici onoga što je govorio i radio npr. Jovo Kapičić, i Dragan Đilas je danas neko ko govori na isti način kao što je govorio Jovo Kapičić, koji je govorio da je Srbija 1918. godine zajahala Crnu Goru, a on je došao 1945. da živi na Dedinje. Svojim potomcima je ostavio kafiće po centru Beograda, i zamislite, Srbija je ta koja 1918. zajahala Crnu Goru. Ma, nije valjda?Zato hoću da poručim svim drugosrbijancima i autošovinstima u Beogradu, da od 2012. godine srpsku državu konačno vode ljudi koji vole Srbiju, uz poštovanje naravno, prava svih nacionalnih manjina koje u Srbiji žive. Gotovo je sa vređanjem dostojanstva srpskog naroda. Više niko ne može da nas spreči da aktivno učestvujemo u političkom životu i da se iskreno borimo za srpske nacionalne i državne interese jer više monopol na ideju progresa u srpskom društvu zahvaljujući SNS ne drži druga Srbija. Više nikad neće uspeti da prevare srpski narod.Srbija je danas motor razvoja čitavog regiona i te rezultate i tu energiju vide svi građani Srbije, a vidim da su posebno mlađe generacije i mladi ljudi srećni zbog toga.Hoću toga.Hoću naravno, da ostavim i svojim kolegama da kažu nešto o sporazumima koji su danas na dnevnom redu, ali pre nego što završim hoću da iskoristim priliku da osudim monstruozne napade na porodicu predsednika Aleksandra Vučića.Dakle, mi ne smemo da dozvoljavamo da u javnoj sferi imamo ljude kao što su nekakvi Brkići, Marinike Tepić i razni Đilasovi poltroni koji će da pozivaju na suđenje detetu od četiri godine, samo zato što se preziva Vučić. Svi zdušno i kao institucije i kao društvo moramo da osudimo napade na decu, jer deca ne smeju da budu predmet političke borbe.Sa tom praksom jednom za svagda mora da se prekine i da se tome stane na kraj. Ali, to je jasan dokaz, da oni nemaju, ta ekipa okupljena oko Đilasa, Marinike Tepić, Jeremića, Tadića, da oni nemaju nikakav plan, program, nikakvu politiku i da im je jedini cilj da uklone sa političke scene predsednika Aleksandra Vučića i da uz nekakvo nasilje i nekakve obojene revolucije, bez političke volje građana Srbije, dakle, bez izbora, dođu na vlast, jer ne mogu da oproste, isfrustrirani su, i ne mogu da oproste Aleksandru Vučiću to što Srbija nepovratno ide napred, nepovratno napreduje, i što to sada nezaustavljiv proces.Ne mogu da mu oproste to što te rezultate vide svi građani Republike Srbije. Ne mogu da oproste Aleksandru Vučiću upravo to što je Srbija danas motor ekonomskog razvoja čitavog regiona, što imamo najveći ekonomski rast u Evropi i što to vide građani Republike Srbije. Upravo zbog toga i njemu i SNS daju apsolutno i neprikosnoveno poverenje.Mi ćemo svakako i narednih godina nastaviti da se borimo za to da Srbija vodi jednu nezavisnu, suverenu i slobodnu politiku, da jačamo naše zdravstvo, našu ekonomiju, našu vojsku, i nećemo nikome dozvoliti da pokuša da umanji uticaj srpskog naroda na Balkanu i borićemo se za to da više niko ne pomisli da može da nam menja istoriju, krade identitet, da napada SPC, kao što je to bio bio slučaj 2004. godine, a sve su to ovi iz bivšeg režima, ovi rasipnici iz DS i Tadić i Đilas i Jeremić nemo posmatrali, kada su goreli vekovi

može da garantuje još bolju budućnost za sve građane Republike Srbije. I da jedino SNS može da garantuje ono što smo građanima Srbije i obećali, a to je da ćemo im omogućiti ono što zaslužuju, a to je upravo još bolji životni standard, najsavremenije zdravstvo, a mladim ljudima još bolje uslove za život i rad u Srbiji. Svakako da ću u danu za glasanje podržati sve sporazume koje danas imamo na dnevnom redu. Zahvaljujem.

danas na dnevnom redu imamo set međunarodnih sporazuma koje Republika Srbija zaključuje, kako sa međunarodnim institucijama tako i sa mnogim državama u svetu. Ovi međunarodni sporazumi samo potvrđuju poziciju Srbije kao kredibilnog partnera i međunarodnim organizacijama i zemljama istoka i zapada, i evropskim zemljama, i zemljama sa severa Afrike.Zasluga tome pripada isključivo mudroj politici predsednika Aleksandra Vučića, politici koju Srbija vodi od 2012. godine, koja se razlikuje i od one politike 90-ih i od one politike 2000-ih. Znamo da je 90-ih godina Srbija bila zemlja koja je bila u izolaciji, 2000-ih se ta Srbija ta Srbija otvarala prema svetu tako što se svima za sve izvinjavala, tako što su joj interesi pojedinih stranih zemalja bili ispred interesa građana Srbije, a od 2012. godine vodimo suverenu politiku, politiku partnerstva i sa istokom i sa zapadom, a sve u cilju boljeg života naših građana i prosperiteta Republike Srbije.Posebno Srbije.Posebno bih se osvrnuo na Sporazum o zajmu koji Republika Srbija zaključuje sa Bankom za razvoj Saveta Evrope, za realizaciju projekta pod nazivom „Studentsko stanovanje“. Taj projekat podrazumeva završetak studentskog doma u Nišu i izgradnja potpuno novog studentskog doma u Beogradu.Studentski dom u Nišu nalazi se na lokaciji tehničkih fakulteta u ulici Aleksandra Medvedeva, u kampusu gde se nalaze tri tehnička fakulteta i Akademija strukovnih studija. Zgrada je započeta tamo negde 2009. godine i do 2012. izgrađena su samo tri sprata.Od godine kreće ozbiljnija izgradnja te zgrade i ta je zgrada dovedena do završetka svih grubih građevinskih radova, ima 11 spratova, a u trećoj fazi, za koju mi danas usvajamo zajam, trebalo bi da ta zgrada dobije konačan izgled, da dobije fasadu, stolariju, da unutrašnjost zgrade bude potpuno izgrađena, opremljena, da dobije instalacije i naravno da zgrada dobije sav potreban nameštaj, kako bi bila u funkciji studenskog doma.Kada doma.Kada studenski dom, u Nišu bude završen, imaće između 400 i 450 kreveta, odnosno mesta za 400 do 450 studenata, koji studiraju na Univerzitetu, u Nišu, ali i na odseku Niš Akademije strukovnih studija, koji se naravno finansiraju iz budžeta.Ako znamo da studenski centar, u Nišu, trenutno raspolaže sa oko 958 kreveta, onda nije teško zaključiti da će završetkom ovog studenskog doma, kapaciteti za smeštaj, u Nišu, biti veći za gotovo 50%. To će značajno povećati dostupnost visokog obrazovanja mnogim mladim ljudima, iz južne, jugoistočne, istočne Srbije. Znamo da na tom području živi oko dva i po miliona naših građana, a na tom području, takođe oko 20 opština pripada četvrtoj grupi razvijenosti.Sa izgradnjom ovog studenskog doma, neki mladi ljudi koji sada završavaju srednje škole, a kojima možda roditelji ne bi mogli da priušte ekonomsku cenu stanovanja u Nišu, odlučiće se za studije u Nišu, jer će moći po benificiranim cenama da koriste usluge studentskih domova.Drugi deo projekta podrazumeva izgradnju potpuno novog studentskog doma, u Beogradu, na lokaciji studentskog grada i taj dom imaće smeštajne kapacitete za oko hiljadu studenata.Izgradnjom ova dva doma, od prilike će Republika Srbija zadovoljiti one potrebe koje postoje kod studentske populacije. Od prilike toliko nedostajućih ležajeva, u odnosu na broj podnetih zahteva za smeštaju u studentskim centrima Srbije, naravno radi se o Univerzitetu u Beogradu, koji je najveći univerzitet kome gravitira cela Srbija, i Univerzitet u Nišu, kome gravitiraju studenti iz južne i istočne Srbije.Drugi važan sporazum o kome danas raspravljamo, jeste sporazum sa Ruskom Federacijom, o osnivanju i uređenju rada kulturno-informacionih centara. Znamo, da u Beogradu postoji Ruski dom, nastao 1933. godine, kao kako bi smo se savremenim jezikom izrazili građanska inicijativa, odnosno inicijativa privatnih lica. Tadašnja ruska emigracija, brojna u Beogradu i celoj Kraljevini Jugoslavije, od sopstvenih sredstava, u ulici Kraljice Natalije, izgradila je svoju zgradu, Ruski dom, kao centar ruske kulture, u tadašnjoj Kraljevini Jugoslaviji.Godine 1946. vlasti Federativne Narodne Republike Jugoslavije tu zgradu predaju Sovjetskom savezu i on počinje da deluje, kao centar Sovjetske kulture, u Srbiji. Njegov pravni status uređen je sporazum između SFRJ i SSSR, iz 1961. godine, a 1994. godine Ruski dom, ta zgrada kako je mi poznajemo, ponela je naziv Ruski centar za kulturu i nauku.Ovim sporazumom između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije, mi uređujemo rad tog ruskog centra, u Beogradu, ali ujedno uređujemo i osnivanje i delatnost, budućeg centra kulture Srbije u Moskvi.Rusija Moskvi.Rusija je, kao što sam rekao ovde kulturno prisutna preko svog centra, od 1933. godine, kome se menjao pravni status, ali mi, Republika Srbija, nismo imali kulturni centar u Ruskoj Federaciji i izgradnjom takvog kulturnog centra, koji na neki način mi sada podržavamo, jer je ovo prvi korak ka osnivanju tog srpskog centra, koji će biti u Moskvi, stvoriće se uslovi da nam Vlada Ruske Federacije pomogne u pronalaženju i opremanju jednog takvog objekta u Moskvi.Znamo da velike države kao što je Ruska federacija, ali i mnoge druge velike države u svetu, Francuska, Nemačka, Kina, Sjedinjene države, imaju takve centre u većini zemalja u svetu. Srbija, koja je teritorijalno i po broju stanovnika dosta manja u odnosu na njih, može da drži takve centre u zemljama regiona, koje su od posebnog značaja za Republiku Srbiju, pa je tako Aleksandar Vučić pre par godina, u centru Podgorice otvorio Srpsku kuću, kao svojevrsni centar okupljanja Srba iz Crne Gore, i centar za saradnju Republike Srbije, sa Srbima u Crnoj Gori i svima onima koji u Crnoj Gori govore srpskim jezikom.Ali Republika Srbija mora da ima takve centre i u značajnim međunarodnim državama i usvajanjem ovog sporazuma, Republika Srbija će u narednoj godini, nadam se, steći jedan takav centar u Rusiji, koji će biti značajan za promociju srpske kulture, ali i za saradnju srpske javnosti sa građanima Rusije, koji su i te kako naklonjeni Srbiji i srpskom narodu i srpskim interesima. Znamo da je Ruska federacija značajan partner Republike Srbije

na dnevnom redu imamo i dva sporazuma, iz oblasti odbrane, jedan sa Kraljevinom Maroko, drugi sa Saveznom Republikom Nemačkom.Kraljevina Maroko, principijelno ne priznaje samoproglašenost nezavisnost Kosova, radi se o državi koja koja poštuje međunarodno pravo u odnosu na Republiku Srbiju.Što se sporazuma sa Nemačkom tiče, on nam je važan, zato što su nemački vojnici u okviru kontingenta KFOR-a prisutni na KiM, i zaključenje ovakvih međunarodnih sporazuma iz oblasti odbrane, važno je za povezivanje naše vojske sa vojskom Savezne Republike Nemačke, koja će u ne daj bože, nekim eskalacijama, nasilja na KiM, značajno brže moći da odreaguje, ukoliko dobije informacije,

o bezviznom režimu, za građane Ukrajine i građane Srbije, taj sporazum je i ranije postojao i režim je bio takav da je u 60 dana, mogao da se boravi bez vize 30 dana, a sada to povećavamo da građani Ukrajine u Srbiji i građani Srbije u Ukrajini, mogu da borave bez prekida najviše 90 dana, u jednom šestomesečnom periodu, što je otprilike standard u međunarodnim odnosima i u bezviznom režimima, koje Srbija ima i sa drugim zemljama, ima i sa EU, što će značajno povećati mogućnost poslovne saradnje, privrednog prisustva, naših kompanija u Ukrajini koje predstavlja značajno tržište, ali i mogućnost za neku ukrajinsku investiciju u Srbiji.Kao što sam rekao, svi ovi sporazumi oslikavaju međunarodni ugled koji Republika Srbija uživa od 2012. godine, na ovamo i koji se pažljivo gradi svakim potezom, Aleksandra Vučića.

građana.Aleksandar Vučić je motor integracija na Balkanu. Njegova inicijativa koja se odnedavno zove „ Otvoreni Balkan“, jeste revolucionarna za ovo područje.

Aleksandar Vučić smogao je snage da pokrene jednu takvu inicijativu, koja je pre svega mirovna, a zatim i ekonomska i da okupi interese država koje su možda u nekom ranijem periodu naši odnosi sa tim državama bili nezamislivi, tu pre svega mislim na Albaniju, ali i na Makedoniju, odnosno Republiku Severnu Makedoniju i ja bih, kao i većina građana Srbije, u Inicijativi „Otvoreni Balkan“ voleo da vidim i države u kojima živi značajan procenat srpskog stanovništva, Crnu Goru i BiH.„Otvoreni BiH.„Otvoreni Balkan“ je bio osporavan, naročito u svojim prvim fazama. Neki su se plašili očito da je to inicijativa koje će drugi narodi, Albanci ili Makedonci, iskoristiti protiv Srba. Sada vidimo da „Otvorenog Balkana“ najveću korist ima upravo Republika Srbija i srpski narod i vidimo da se neke države, odnosno režimi u Crnoj Gori i BiH plaše uključenja u takvu jednu inicijativu. Dakle, oni ne veruju u snagu svojih zemalja zato što se Srbija već dokazala i pokazala kao država koja može da vodi aktivnu politiku na Balkanu, politiku mira i politiku integracija.Ja ću, kao i moje kolege iz poslaničke grupe Aleksandar Vučić – Za našu decu, u danu za glasanje podržati sve sporazume koji su danas na dnevnom redu.Živela Srbija! Hvala. Zahvaljujem.Reč ima narodni poslanik prof. dr Vladimir Marinković.Izvolite. dame i gospodo narodni poslanici, kolege prethodni govornici su dosta govorili o sporazumima i o svim ovim tačkama dnevnog reda koje govore o tome jasno. Kada malo bolje pogledate spisak svih tih sporazuma i čitav jedan niz aktivnosti naše zemlje u domenu spoljne politike i uspostavljanja bilateralnih odnosa na vojnom, privrednom i svakom drugom planu, dovoljno govori o tome koliko je naša spoljnopolitička aktivnost živa, koliko naše, prvenstveno Ministarstvo spoljnih poslova, ali i predsednik Republike, koji vodi jednu proaktivnu i ofanzivnu spoljnu i diplomatsku politiku, koliko rade na tome da se Srbija što bolje pozicionira i da Srbija bude što aktivnija u procesu regionalne saradnje, ali i i saradnje sa članicama EU, ali i velikim svetskim silama i igračima na svetskom nivou.Dakle, ne prođe ni nekoliko nedelja a da mi nemamo na dnevnom redu neki sporazum vojnog, ekonomskog karaktera, karaktera koji se tiče zaštite investicija i svega onoga što će doneti do toga da život građana Republike Srbije bude bolji, da bude kvalitetniji. To je jedna država koja vodi jednu odgovornu spoljnu politiku, koja je se zasniva na na onome što je i sam predsednik tadašnje Vlade Kraljevine Jugoslavije Milan Stojadinović definisao u svojoj političkoj doktrini, a to je unutrašnja stabilnost i mir na granicama.Iz ovoga, koliko sporazuma imamo i sa kim potpisujemo sporazume, jasno se vidi da je Srbija otvorena za partnerstvo, otvorena za saradnju sa sa svim državama na svetu koje imaju nameru i koja naravno respektuju Srbiju na jedan pravi način i vide kao posebnog partnera na ovom delu Evrope, dakle Jugoistočnoj Evropi, na teritoriji Zapadnog na teritoriji Zapadnog Balkana.Predsednik Aleksandar Vučić kada je postao premijer 2014. godine definisao je dva ključna aspekta i dva ključna stuba razvoja države, a to su ekonomija i vojska i to je nešto što je, evo, posle sedam godina od tog vremena dovelo do toga da Srbija 2021. godine je jedna država koja sasvim drugačije izgleda ne samo građanima ovde koji žive u Srbiji, ne samo onim ljudima koji žive u regionu u susednim državama, nego i državama širom sveta. Od jedne države koja je bila svetski parija, koja je bila svetski gubitnik, koja je u ovom delu Evrope služila kao jedna vrsta džaka za udaranja, večitog i dežurnog krivca za sve ono što se negativno dešavalo u regionu, a i šire, postali smo jedna država koja postaje strateški partner, koja postaje pouzdan partner, ozbiljan partner

a to je sigurno Nemačka, stvori prijatelje, stvori takvu atmosferu i ambijent da, recimo, nemačke kompanije zapošljavaju u Srbiji više od 70.000 ljudi, da američke kompanije zapošljavaju preko 25.000 ljudi.Stvorio je preduslove i ambijent da Srbija obnavlja posle toliko decenija, savezništva i prijateljstva, svoje strateško partnerstvo sa Francuskom i stvara jako dobre lične odnose, ali i državne i državničke odnose sa predsednikom Makronom, stvarajući i implementirajući i realizujući jednu spoljnu politiku koja je realno i stvarno maestralna i koja na jedan maestralan način štiti vitalne nacionalne interese ove zemlje.Mi danas govorimo i o sporazumima u oblasti odbrane i svi oni koji su ga kritikovali, svi oni koji su ga napadali tokom ovih godina da neće moći da vodi izbalansiranu spoljnu politiku, da će Srbija morati da se opredeli, da će morati da se stavi na stranu, doživeli su svoj poraz, doživeli su ga na terenu realnosti, jer, evo, posle sedam ili osam godina Vučićevo insistiranje na vojnoj neutralnosti, Vučićevo insistiranje da ne napušta tradicionalne partnere i prijatelje, da vodi jednu suverenu spoljnu i unutrašnju politiku, doprinelo je tome da se Srbija sve intenzivnije i dinamičnije razvija, da u Srbiju žele svi da investiraju, da sa Srbijom žele svi da sarađuju kako na ekonomskom, tako i na vojnom polju i zato Srbija ima jedan jako visok stepen saradnje sa zemljama koje čine organizaciju NATO pakta, bilateralnu saradnju sa mnogim razvijenim zapadnim zemljama, vojnu saradnju sa Ruskom Federacijom, sa Narodnom Republikom Kinom, sa mnogim državama koje, naravno, dele iste vrednosti koje ima Srbija i koje promoviše Srbija i naš predsednik Aleksandar Vučić.Ideja Vučić.Ideja vodilja naše i njegove politike je ideja slobodarstva, ideja slobode i jednakosti za sve građane koji žive u jednoj zemlji i poštovanje međunarodnog prava i jednakih aršina za sve koji predstavljaju faktore u međunarodnoj zajednici i to jeste posle sedam, osam godina pobeda te Vučićeve politike, jer smo pokazali da smo kao jedna fleksibilna država

da možemo da prihvatamo partnerstva, ali da za ono što nije u interesu naših građana i naše države možemo da kažemo i „ne“. Možemo da kažemo „ne“ našim prijateljima u EU i u SAD, da nećemo uvoditi sankcije Ruskoj Federaciji. Možemo da im kažemo da smo željni i da želimo i njihove investicije i njihov novac ovde i otvaranje novih radnih mesta, ali da se nećemo odreći kineskih investicija i naših prijatelja koji su uz nas prethodnih nekoliko godina, pomažući nam, podržavajući nas u izgradnji infrastrukture i u celokupnoj, kompletnoj izgradnji ove države.Dakle, pokazali smo i Vučić je… U stvari, to je njegova najveća zasluga za sve ove godine, da Srbija konačno ima onu osobinu koja je u spoljno-političkim odnosima najbitnija pouzdana, da je ona pouzdan partner, da Vučić ono što kaže u Vašingtonu govori to i u Moskvi i u Pekingu i u Briselu i gde god da se nađe. Srbija je jedna ozbiljna država, koja ume da zaštiti svoje vitalne nacionalne interese, ali i Vučić je jedini lider posle toliko godina i toliko decenija koji je rekao ovim građanima i našem narodu da je, pored ekonomije i ekonomskog razvoja, razvoj vojske, razvoj odbrambenih snaga i opremanje naše naše vojske i spremnost naše vojske i naših odbrambenih snaga nešto što u stvari štiti naš nacionalni interes i što definiše našu poziciju na regionalnom, evropskom i na globalnom planu.Sada, mnogi su ovde govorili o tome, kako je to bilo pre 2012. godine i jednostavno, kada stavite to kao na tas na jednoj vagi, vidite i uporedite, vidite u stvari do 2012. godine oni koji su vodili državu, koliko to nisu znali, koliko nisu imali kapaciteta i koliko nisu imali osnovnog političkog znanja i naravno, političke mudrosti, liderstva i umešnosti da zaštite naše nacionalne interese.S obzirom da su nam ta dva ključna stuba naše države na koja smo danas najviše ponosni i koji nam danas najbolje funkcionišu, zbog koga nas danas ceo svet poštuje, a to je ekonomija i vojska i naše odbrambene snage, da su tada 2012. godine gotovo bile pred kolapsom, zato što ljudi koji su tada vodili državu nisu znali to da rade, nisu znali da odrede prioritete, odnosno njihovi partikularni interesi i lični interesi su bili ispred državnih interesa i to je ono što jasno odvaja predsednika predsednika Aleksandra Vučića, njegovu političku doktrinu i njegovo političko liderstvo od onih, nažalost, koji su vodili ovu zemlju 12 godina, to je ogroman vremenski period, koji je toliko naneo lošega, toliko naneo zla Srbiji, da su nam sada potrebne godine, možda i decenije, da dođemo u onu poziciju koja Srbiji generalno u ovom regionu, u ovom delu Evrope i pripada.Vučić je uspeo da povrati ekonomiju, da podigne ekonomiju i uspeo je u onome što je bio možda i najteži zadatak da vrati ponos ovoj državi, da vrati ponos ovom narodu, da vrati ponos ovoj vojsci, da vrati ponos policiji, da ona bude dobro opremljena, da ona ima svoju svrhu i da ono što najbitnije, građani Srbije budu sigurni, budu bezbedni, da ona bude garant mira, da bude garant stabilnosti i da bude jedina, najbitnija i najveća prepreka bilo kakvom ataku i bilo kakvom ugrožavanju nacionalnih interesa naše zemlje.Vučić je, kao što je to u procesu vojne saradnje i saradnje u oblasti odbrane, uspostavio jako dobru spoljnopolitičku saradnju koja se ne oslanja samo na EU, gde jeste osnovni cilj i strateški cilj naše zemlje da budemo punopravni član EU, ali sarađujemo i sa Višegradskom grupom. Ja sam jedan od onih poslanika i ljudi koji podržavaju veoma snažno, još snažnije saradnju sa Višegradskom grupom i potencijalno članstvo Srbije u Višegradskoj grupi više nego saradnju sa EU, zato što je to operativnije, zato što je to bolje, zato što mi nemamo nijedan politički problem ni sa Češkom, ni sa Slovačkom, ni sa Mađarskom, ni sa Poljskom, zato što su to zemlje sa kojima delimo iste vrednosti i mislim da je Vučić tu, sarađujući na regionalnom planu, sa zemljama pravoslavne kvadriterale, Višegradske grupe, napravio dodatnu mogućnost za Srbiju koju je krunisao ovom inicijativom „Otvoreni Balkan“, odnosno „Mini šengenom“, o kojoj je prethodni govornik moj uvaženi kolega Vladica Maričić onako detaljno i podrobno govorio, koja kada se realizuje, a siguran sam da hoće u narednom periodu, imaće jako dobre, pozitivne političke, ekonomske i sve druge efekte na našu zemlju, na kvalitet života naših građana i na sve ono što nas čeka kao velike političke, unutrašnje i spoljnopolitičke izazove, izazove u budućnosti.Kada govorimo o tački dnevnog reda koja ima za cilj unapređenje studentskog standarda, njihovog kvaliteta, njihovog boravka u studentskim centrima, želim da kažem da mislim da u proteklih nekoliko godina ono što je Srbija investirala u obrazovanje, u nauku, u nove tehnologije, da to nije toliko investirano u proteklih 100 godina. One uslove koje danas imaju studenti, one uslove koje danas imaju đaci u osnovnim i srednjim školama u Republici Srbiji, sa time možemo da se uporedimo sa najrazvijenijim evropskim zemljama.Ja ću vam samo dati nekoliko podataka koji su jako važni da se čuju, a radi se o egzaktnim činjenicama. U toku je grad Beograd deli 67.592 tableta za sve učenike koji pohađaju državne škole od trećeg zaključno sa šestim razredom. Za sve učenike od trećeg do šestog razreda grad Beograd obezbeđuje digitalne udžbenike. To znači da će svaki učenik od trećeg, zaključno sa šestim razredom, u našem gradu imati tablet i digitalne udžbenike i mi to želimo da prošimo na celu Srbiju.Znači, mi radimo i digitalizaciju, uspevamo u tome i u samom osnovnom i u srednjem obrazovanju, s obzirom da smo kada je u pitanju visoko obrazovanje napravili puno, puno progresa i puno uspeha.Svaki ima Telekomovu karticu sa besplatnim internetom, tako da će svako dete moći da koristi ovaj tablet u digitalnoj nastavi, bez obzira imaju li njegovi roditelji kući internet ili ne.Ovo je, dame i gospodo narodni poslanici, patriotizam. Ovo je ljubav prema svom narodu. Ovo su neke stvari koje su životne i koje predstavljaju ono što predstavlja politika Aleksandra Vučića, a to je semafor – koliko ste uradili za vaše građane, koliko ste uradili za vaš narod, koliko je vaša briga o deci, o ljudima, o starima, to sve može da se izmeri. Ja čestitam zameniku gradonačelnika, Goranu Vesiću, na svemu ovome što operativno radi za unapređenje kvaliteta života I ovo može da posluži kao jako dobar primer za celu Srbiju i svim kolegama na teritoriji cele Srbije.Srbija sa ovako živim spoljnopolitičkim aktivnostima. Naravno da će naša Vlada i predsednik Republike imati snažnu podršku u tom domenu i naravno, u procesu nastavka vođenja spoljne politike, koja kao glavni prioritet i cilj ima zaštitu nacionalnog interesa i sve ono što je u interesu srpskog naroda i građana Republike Srbije.Vama, gospođo ministarka, želim još više, naravno, imate našu podršku ovde većine u parlamentu. Možda je vaš posao u Vladi i najkompleksniji. taj, hajde da kažem, baš i nezahvalan zadatak da vašim angažmanom obezbedite ono što se zove optimum između ekonomskog razvoja i zaštite životne sredine. Pri tome, imate puno bočnih udaraca i ono što je predsednik države u nekoliko navrata napomenuo, borbu sa tim tzv. izmišljenim ekološkim džihadom. Ali, s obzirom koliko ste uradili na tom polju i da vam nije teško da odete sami, da odete lično i u Prijepolje da rešavate probleme i u Vinču i u mnoga druga žarišta koja se tiču zaštite životne sredine. Ne sumnjam da će i ovaj posao u narednom periodu biti dobro urađen i da ćemo zajednički uspeti da nađemo taj balans između preko potrebnog ekonomskog razvoja, razvoja energetike i energetskog sistema i energetskog potencijala naše zemlje, ali i kroz vođenje računa o zaštiti interesa, bezbednosti i zdravlja naših građana i, naravno, životne sredine, koja nema je svima u interesu da bude bolja, da bude kvalitetnija, da vazduh bude bolji, čistiji i kvalitetniji.U tom domenu, naravno, SNS, kao što je našla taj balans u procesu ekonomskog razvoja i odgovorne socijalne politike, tako će ga naći i na ovom planu i na ovom pitanju. I, naravno, predsednik Aleksandar Vučić će imati snažnu podršku nas iz SNS i koalicionih partnera u ovom procesu modernizacije naše zemlje, osnaživanja naše zemlje zemlje i daljeg jačanja ekonomije, vojske i odbrambenog sistema naše zemlje. Hvala. Zahvaljujem.Reč ima narodni poslanik Marijan Rističević. Izvolite. **Marijan Rističević** Dame i gospodo narodni poslanici, postoji izreka da niko nije dobio rat protiv prirode i protiv Boga. Ovo drugo posebno važi za Mila Đukanovića, Nenada Čanka i njihove pristalice. Ovo prvo da niko nije dobio rat protiv prirode, treba svi da uzmemo u pamet.Govorim o amandmanu na Protokol iz Montreala o supstancama koje oštećuju ozonski omotač. S tim u vezi treba da znamo da poljoprivreda kakva je danas, moderna poljoprivredna proizvodnja više oštećuje ozonski omotač nego sva prevozna sredstva na svetu. Dakle, ozonski omotač poljoprivreda samo iz oblasti stočarstva ošteti više nego sva prevozna sredstva na svetu, ne samo putnički automobili, vozovi, šinobusi, autobusi. Sva prevozna sredstva na svetu, na zemaljskoj kugli ne oštete ozonski omotač koliko se to čini u stočarstvu.Mislim da je vreme da i poljoprivrednu proizvodnju uređujemo na način da ona to što manje čini. S tim u vezi stočnu hranu treba pripremati tako da se dodaju razni dodaci koji smanjuju emisiju gasova koju stoka proizvodi i čime se u mnogome oštećuje ozonski omotač.Poljoprivredna proizvodnja u Srbiji je pretrpela teret socijalnog mira devedesetih godina i vojnih i ekonomskih pritisaka na našu zemlju i bila je dragocena u odbrani naše zemlje. Veliko je pitanje da li bi se tenkovima, raketama, vojnim snagama odbranili da nismo imali sopstvenu hranu, da nismo imali poljoprivredu koja je doprinela da ti vojni i ekonomski pritisci mogu da se umanje, odnosno da država i narod izdrže, dakle, da mogu da jedu, da koriste hranu, da budu puni energije, da ne budemo gladni i da na takav način smanjimo štetu vojnih i ekonomskih pritisaka.Nažalost, ti vojni i ekonomski pritisci mogu se u određenom trenutku ponoviti. Oni mogu da budu uzrokovani nekim bolestima i videli smo šta znači prehrambeni suverenitet koji smo imali u vreme kada je pandemija korone nastala. Dakle, svi koji su imali probleme u regionu u mnogome su zavisile i od Srbije koja je nahranila i sebe i druge, bez obzira na to šta drugi o Srbiji misle i šta drugi Srbiji misle da urade u nekom konačnom obračunu, kao što oni to vide.Dame i gospodo narodni poslanici, svi smo svedoci događaja u Crnoj Gori, svi smo bili svedoci događaja u Srebrenici i svi na osnovu tih nekih parametara možemo oceniti da neke naše dobre namere neki drugi narodi, neke druge države na različit način cene, na različit način pristupaju tome i proizvode probleme u regionu. Mislim da na Balkanu velike sile balkanske narode dele, vrlo vešto dele i koriste jedne protiv drugih.Moram reći i to da onima koji pristaju na takvu vrstu podele, a Srbija ne pristaje na to, da se uglavnom računi za sukobe koji se dese na Balkanu plate kožom, pre svega, balkanskih naroda, najčešće to budu, na našu žalost, Srbi. Dakle, u poslednjem velikom svetskom ratu Srba je poginulo između 13% i 15%, a Engleza koji su nas, to gospodin Martinović najbolje zna, u taj rat uveli plaćajući generalu Simoviću da 27. marta demonstracijama izazove napad na Srbiju, dakle Engleza je izginulo, koliko ja znam, 0,8%.To je nepobitni dokaz da se svi ti veliki sukobi na koji pristanu balkanski narodi, kao da jedva čekaju, kao pijanac u krčmi, da se veliki potuku pa da se i on priključi, da takve račune najčešće plaćamo vlastitom kožom, a naši balkanski narodi koji žive pored nas i zajedno sa nama treba takođe upozoriti da i njihova koža često dođe u opasnost zato što veliki misle sa nama, da mogu i bez nas i zato što plaćanje kožom nas balkanskih naroda za njih nije neka velika šteta.Dame i gospodo, postoji izreka Kenedija, to je u vezi ovih sporazuma koji se tiču naše odbrane. Postoji izreka koja se koja se pripisuje uglavnom Titu itd, ali nešto modifikovana je bila Kenedijeva – samo spremni za rat, suludo je reći, ali samo spremni za rat možemo sačuvati mir. Da bi bili, ne daj bože, takve opcije da se dese ovde, da bili spremni za takvu mogućnost mi moramo biti dobro naoružani.Ne treba vas ubeđivati da smo 2012, 2013. godine zatekli dobro razoružanu vojsku. Srbija nije u tom trenutku bila vojno neutralna, Srbija je u tom trenutku bila vojno neutralisana. Takvu zemlju smo zatekli, kuću kuću golih zidova, potpuno ekonomski razvaljenu i trebalo je imati strpljenja i dizati ekonomiju i srazmerno dizanju ekonomije dizati našu vojsku, kupovati naoružanje i postati neka sila na ovom Balkanu.Vojsku stalno treba unapređivati, i to gospodin Marinković često predstavlja na primeru Izraela. Mislim da moramo približno Izraelu da imamo sličnu politiku i da moramo dobro da se naoružamo. Da bi se dobro naoružali moj predlog je da iza rasta BDP svake godine na različite načine izdvajamo 25% tog rasta za opremu i vojsku koja nam, ne daj Bože, može zatrebati.U politici i vođenju države nije bitno samo šta pričate, već i šta prećutite. Mislim da politiku jedne zemlje treba voditi, a ona se tako vodi, da morate srazmerno mogućim protivnicima, mogućim prijateljima, mogućim neprijateljima, mogućim saveznicima planirati svoje poteze. Ne samo da morate planirati svoje poteze, već morate i predviđati poteze, eventualne poteze protivnika i na takav način kreirati mere i politiku koju ćete sprovoditi i na takav način izbeći, odnosno ukoliko bude štete smanjiti štetu što je više moguće.S tim u vezi, moj apel je da i dalje kupujemo vrhunsko naoružanje, da vojsku opremamo vrhunskom opremom, da na takav način, dronovima, savremenim raketama, sistemima u kojima se koristi što manje ljudstvo, mada sam i za služenje vojnog roka, da taj vojnik bude tehnološki vrlo dobro opremljen i da može da rukuje odgovarajućim tehnikama i opremom i da na takav način, ne daj Bože nekog sukoba, možemo da žrtvujemo tehniku i tehnička sredstva, a da ljude u eventualnom sukobu sprečimo.Moram moje seljake koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom i koji najviše vole državu, barem ja tako mislim, da upozorim da zemlju i dalje treba voleti na način na koji oni to čine, da i dalje treba ceniti našeg vojnika, da ono što u poljoprivredi, prerađivačkoj industriji zaradimo, što plug zaradi mač treba da odbrani, da moramo da imamo savremenu, dobro naoružanu vojsku i da, pre svega, seljački sinovi, ukoliko ih ima, treba što rađe da idu u vojsku, bilo da se to dešava po ugovoru, bilo da postanu oficiri, podoficiri, ali da mi moramo voleti svoju zemlju.Seljacima treba reći da ne treba da gledaju ove, srazmerno ovoj prvoj tački o kojoj sam ja govorio, ne treba da budu licemeri kao što je to Đilasova ekipa, razne ćute, kako se već zovu. zovu. To su osobe koje se navodno staraju o životnoj sredini. Ja poljoprivrednicima preporučujem da rade, koliko je to moguće, da proizvode organsku hranu, da se vratimo na određeni način na poljoprivrednu proizvodnju koja što manje šteti životnoj sredini, da ne cene životnu sredinu na način na koji to rade naši politički protivnici koji žele dobre puteve da doputuju u Beograd na protest, ali neće kamenolome.Dakle, na protest će doći verovatno automobili, a voleli bi čist vazduh. Onaj ko toliko ceni čist vazduh mogao bi da dođe biciklom, onaj model Nikola Jovanović 2019. godina. Mogli bi da dođu biciklom na taj protest. Koliko je to licemerno, ja na njihovom mestu, tog dana bih došao električnim automobilom, ali oni hoće električne automobile i hoće da država to podržava, subvencioniše, ali neće litijum. Dakle, hoćeš automobil električni, ali nećeš da imaš bateriju od litijuma.Još nešto bih im preporučio, kada se već toliko zalažu za životnu sredinu, kada su toliko protiv litijuma, da tog dana ne prave fotografije mobilnim telefonima. Ako si protiv litijuma, onda budu protiv baterija koje su u mobilnom telefonu, nemoj to da koristiš, nemoj te fotografije da eksploatišeš, jer u suprotnom ti baš i ne štitiš životnu sredinu, jer životna sredina je globalno pitanje. Nemoj neko da mi kaže da ćemo sad, ako svi drugu zagade vazduh, zemlju itd, mi ostati onako izolovani.Da se vratimo na vojsku, moje omiljeno pitanje. Mi treba da znamo da izbegavamo sukobe, često treba malo odglumiti slabost, što u ovom trenutku naše rukovodstvo ume da radi, da popusti, prepusti, i da ne zameri previše, recimo, Crnoj Gori, Srebrenici, odnosno BiH, na napadu, da popustimo. To je To je Sun Cu rekao, jel tako gospodine Marinkoviću, često treba odglumiti neku vrstu slabosti da bi nahranio protivničku aroganciju, jer onda kad mu nahraniš tu aroganciju, onda je on lakši protivnik nego kada kada krenete u neku vrstu konflikta, zato što je on na određeni način bezobrazan i zato što vas napada.Lakše je preduprediti neki sukob, u njega ne ući, nego izaći. Ja cenim sadašnje napore državnog rukovodstva da uprkos mnogobrojnim napadima koji se dešavaju iz nekih okolnih bivših jugoslovenskih republika, kojima smo mi na određeni način stvorili državnost a oni to zaboravili, da im ne odgovaramo na isti način i to ne smatram slabošću.Mi treba da budemo svesni svega, da uvek dok su se svi borili protiv nas, mi smo se uglavnom borili protiv sebe. Mi ne trebamo više da budemo ludo hrabri, sad moramo malo da budemo i mudri i moramo da cenimo svoju zemlju.Mi moramo da imamo velike gradove, meni je to jasno. Veoma je bitno koliko Srbija ima stanovnika, ali, dame i gospodo narodni poslanici, daj da vidimo kako je to stanovništvo raspoređeno, da nešto ostane i selu, da da postoje tamo i ljudi, da se ne prazne naše teritorije, jer ako ispraznimo naše teritorije, na njih će doći neki drugi narod. Da podsetim da su Turci u Srbiji definitivno pukli kada su se povukli svi u velike gradove, onda su bili lakši protivnik za za savladanje.Zato treba ceniti onu izjavu Stefana Nemanja koju je on svojevremeno dao, da narod bez zemlje nije narod i zato moramo ceniti i voleti svoju zemlju, tako gospodine Orliću, i podizati što više ekonomiju, jer kad podignemo ekonomiju do kraja, još više ćemo podići glavu naših građana i našu zastavu. Hvala.

Dame i gospodo narodni poslanici, danas imamo na dnevnom redu set međunarodnih sporazuma. Ne mogu da, i nezahvalno je pokušavati, da se odredi koji su važniji a koji su manje važni od tih međunarodnih sporazuma, svi imaju jednaku važnost.Kad pogledam današnji saziv i dnevni red ove Narodne skupštine i kad pogledam portale koje kontroliše Dragan Đilas, čini mi se da mi ne govorimo o jednoj istoj zemlji. Ako pogledamo po njegovim portalima, Republika Srbija i Aleksandar Vučić destabilizuju Crnu Goru, ruši teritorijalni integritet BiH, ugrožava interese Hrvatske, pronađu tu i po nekog prilično beznačajnog poslanika iz Evropskog parlamenta, kao što je Viola fon Kramon, koja opet tvrdi da Aleksandar Vučić utiče na događaje u Crnoj Gori, itd, itd.Međutim, ja moram da postavim jedno pitanje - da je čak i nešto od svega toga tačno, da li bismo danas raspravljali o Sporazumu između Vlade Republike Srbije i Vlade Savezne Republike Nemačke o saradnji u oblasti odbrane? sasvim siguran da o tome danas ne bi raspravljali da je bilo šta od onoga što Đilas, njegovi portali, polu-privatni poslanici Evropskog parlamenta koji su lobisti za kosovsku nezavisnost i lobisti za to da Dragan Đilas bude na vlasti u Republici Srbiji, prenose. Nemačka sasvim sigurno ne bi jedan ovakav sporazum potpisala sa Republikom Srbijom.Možemo da mislimo o Nemačkoj šta god hoćemo, ali u svakom slučaju jedan ovakav sporazum značajan je za Republiku Srbiju iz više razloga, a ono što bivši režim nikako ne može da prihvati a to je da je sada Srbija politički stabilna, ekonomski jaka, bezbedno sigurna zemlja i da je za svakog partnera dobro došla zemlja. Čini mi se da to bivši režim ne može nikako da shvati.Takođe, ja ne bih da potcenjujem ni Sporazum koji Republika Srbija u oblasti odbrane potpisuje sa Kraljevinom Marokom. Bivši režim Kraljevinu Maroko nije prihvatao iskreno. Nisu shvatali njen značaj pre svega u afričkom svetu, nisu cenili

branila teritorijalni integritet Republike Srbije više nego što su to radili i Boris Tadić i Dragan Đilas i Vuk Jeremić. I dan-danas pozicija Kraljevine Maroko nije se promenila po pitanju naše južne pokrajine, niti ima naznake da će to da se desi.Ali, nekako valjda iz straha da neko ne zameri što Republika Srbija razvija prijateljske odnose sa Kraljevinom Maroko, ovakve sporazume nismo imali za vreme bivšeg režima.Čini mi se da su to jako ozbiljni problemi jako ozbiljni problemi koje smo dobili u nasledstvo i koje treba da rešavamo i da ponovo gradimo ona iskrena prijateljstva koja smo odavno trebali da nastavimo.Međutim, šta drugo reći o ljudima kojima je… ja mogu da razumem da neko ne voli Aleksandra Vučića, pogotovo ne bivši režim, mnogo su para izgubili, mnogo su privilegija izgubili, Srbija se nije raspala, Srbija nije postala njihova privatna imovina, ali ne mogu da razumem da su bivšem režimu, Draganu Đilasu, Vuku Jeremiću, draže neke druge zemlje nego Republika Srbija. I uvek će nekako u interesu tih drugih zemalja, navodno, da zastupaju interese, a pre svega najviše vole svoj džep. I otuda sva ona politika koju su sprovodili u proteklom periodu.Nisu periodu.Nisu beznačajni ni ovi sporazumi i kada je u pitanju studentski standard. Setite se samo koliko su nas napadali da naši građani, oni najmlađi studenti napuštaju Srbiju, a ništa nisu uradili po pitanju studentskog standarda dok su bili na vlasti. Ništa nisu uradili ni da te ljude koji su kretali na fakultete da im olakšaju njihov položaj i olakšaju uspešnije učenje. Bilo je bitno samo kako da se obogate.Kada su završavali fakultete, nisu pokušavali da pronađu strateške partnere koji bi zaposlili te naše studente u Srbiji da ostanu ovde i grade svoju budućnost, ovde se žene, udaju i rađaju decu, nego su im pronalazili načine kako da što pre napuste Srbiju. Naravno, uz neku finansijsku korist.Jedan ovakav sporazum sad pokazuje jednu sasvim obrnutu politiku, da hoćemo da naši studenti imaju što je god moguće bolje uslove za učenje, da budu što bolji stručnjaci, da ih motivišemo da ostanu da rade, kad završe studije, da žive i rade u Srbiji, što takođe bivši režim oličen sad u Draganu Đilasu nije radio.Imamo radio.Imamo i Sporazum o Kulturno-informativnom centru između Srbije i Ruske Federacije. Da li smem da kažem da je to bila zabranjena tema za vreme bivšeg režima, da mi nikakav sporazum čak ni u oblasti kulture sa Ruskom Federacijom nismo mogli da potpišemo? To je bila zabranjena tema. Nije smelo o tome da se govori. Čak i ako bi se pojavio neki ruski političar, to je bilo nekako stidljivo.Sećam se posete predsednika Medvedeva Republici Srbiji. Gledali su da ga sakriju od građana Republike Srbije, zato što su bojali da će građani da pokažu pravi odnos Srbije prema Rusiji i Ruskoj Federaciji. Krili su ga po hotelima i ovde su ga bukvalno tajno, kroz čitav Beograd blokiran doveli u Narodnu skupštinu. Tako su se ponašali prema prijateljima.Da ne govorim o tome da Srbija i Ruska Federacija, odnosno ruski narod, ne mogu da kažem Ruska Federacija, imaju zajedničke istorijske trenutke, da imaju velikane koji su delili sudbinu, da li naše na teritoriji Ruske Federacije ili Rusije, da li njihove ovde u Srbiji kada se Srbija borila za svoje oslobođenje i sticanje svoje nove državnosti. Ali, nije bitno to, bilo je bitno da zapad ne vidi koliko srpski građani i srpski narod vole Ruse. Zato su sakrivali Medvedeva.Ili, Sporazum kojim oslobađamo građane Ukrajine od viza kada ulaze na teritoriju Republike Srbije. Bivši režim uporno pokušava Aleksandra Vučića i srpsko rukovodstvo da uvuče u srpsko-ukrajinski sukob. Na sve moguće načine otežavali su položaj Srbije koja se našla pred jednim velikim problemom, na svaki mogući način su otežavali poziciju Srbije, za sukob sa kojim mi nemamo veze i gde se merila svaka reč kada se govorilo o tome od strane našeg rukovodstva i od predsednika Aleksandra Vučića.Pokušavali su da nas posvađaju sa jednim narodom koji jeste nama prijatelj, istorijski prijatelj. Veliki broj crvenoarmijaca koji su oslobađali Beograd i Srbiju baš su sa teritorije današnje Ukrajine. Meni je žao što oni imaju građanski rat i žao mi je što ih isti ljudi koji predvode i Dragana Đilasa i Vuka Jeremića svađaju sa njima najbližima, isti oni koji hoće i nas da posvađaju sa građanima Crne Gore i Srbima iz Crne Gore i Crnogorcima, ajde i tako da ih nazovem.Evo, Republika Srbija još jednom potvrđuje da ugled koji je stekla u svetu i međunarodnoj zajednici nije bez razloga. Ukidamo vize građanima Ukrajine i mi pokazujemo dobru volji i saradnju između naša dva naroda, sve ono što bivši režim nikako ili nije hteo ili nije smeo da prihvati, jer su uvek bili zauzeti samo sobom, da slepo slušaju druge, da slepo slušaju ambasadore drugih zemalja samo sa jednim razlogom – da što duže ostanu na vlasti i što više para pokradu. Sad se ponovo oslanjaju da će neki drugi ambasadori i neke druge zemlje da ih dovedu na vlast. To vreme je prošlo. Na vlast se u Srbiji dolazi samo izborima, na vlast se dolazi na onaj način gde vam građani daju podršku, a znajući kakvi su ovi, Boga mi nikad više neće biti na vlasti i ne zaslužuju. Toliko su nam zla naneli, toliko su nam života upropastili i toliko su nam godina života ukrali.